С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае нейният председател господин Стоичков. Заповядайте, господин Стоичков. Благодаря, господин председателстващ. Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Каменов - заместник-министър на физическото възпитание и спорта. Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп на заместник-министър Каменов. Моля народните представители да гласуват.

Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Доклад относно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 902-01-61 от 21 декември 2009 г., внесен от Министерския съвет: „Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказвания от народните представители по наименованието на закона?

Няма. Подлагам на гласуване § 25. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Спирам се на § 3, чл. 4б – предполагам, всички сте го погледнали. Знаете, че аз идвам от спорта – ще ме извините, това ми е първото изказване и определено се вълнувам. Трябва да ви кажа, че нещата, които са записани

Много е важно да се концентрирате върху този параграф, защото всеки от вас ще отговаря по места. Това е: „Държавата и общините осигуряват материалната база и нейната издръжка за спортна подготовка в спортните училища.” Знаете, че в последните години до някаква степен всички бяхме абдикирали от спорта. Няма да обвинявам в частност нито едно правителство и нито един министър, но всички ние сме длъжни в момента да подкрепим с каквото можем – законодателно и финансово, по места тези спортни училища. Затова ви моля, като отидете по вашите избирателни райони, с хората, които работят в бизнеса, в сферата на образованието, в сферата на спорта, да направите групи, за да може този закон и този параграф да бъде изпълнен по същество. Благодаря ви. Реплики към народния представител Румен Стоилов? Няма. Поставям на гласуване § 3 по предложение на комисията.

чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „обучението, тренировките и управлението” се заменят с „процеса на обучението и тренировките в системата”. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) В Министерството на физическото възпитание и спорта се води регистър на лицата по ал. 1”. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерският съвет приема” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта издава”

Няма. Подлагам на гласуване § 4 в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

т. 2: „2. предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години”. 2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4”. Желание за изказване от народните представители? Господин Стоилов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам само да разясня за присъстващите какво означава този период от 10 години. Много е важно да се знае, че

Няма. Подлагам на гласуване § 4 в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

По § 6 – предложение на Стоянов, Карбов, Владимиров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Валентина Богданова: По § 6, т. 3, буква т. 20 и 21 да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението по т. 20 и подкрепя предложението по т. 21. Предложение на Тошев, Димов, Стоилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция: „§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на физическото възпитание и спорта ръководи и представлява Министерството на физическото възпитание и спорта”. 3. В ал. 3: ал. 3: а) в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”; б) точка 1 се изменя така: така: „1. изготвя и предлага на Министерския съвет Национална стратегия и Национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта”; в) в т. 2 думите „организиране на младежките дейности и” се заличават; г) точка 4 се отменя; д) в т. в т. 8 думите „Държавната агенция” се заменят с „министерството”; е) в т. 9 думата „спорта” се заменя с „физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”;

и”; л) създават се т. 20 и 21: „20. предлага на министъра на образованието, младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни училища и назначава директорите им; 21. предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати”. се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”; б) точка 1 се изменя така: 1. съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор”.”

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, колеги! В моето предложение по § 6 се предлага да отпадне предвиденото в текста на вносителя правомощие на министъра на физическото възпитание и спорта да открива, преобразува и закрива държавните спортни училища и назначава директорите им. Видно от предложението, което се е родило в хода на дискусията на колеги от ГЕРБ, и това, което комисията предлага и аз съм убедена, парламентът ще реши след малко, министърът ще има правомощията да прави това чрез министъра на образованието, младежта и науката. Ще се опитам да се обоснова с аргументите си това оспорвано от мен правомощие на министъра, когато започнем да разговаряме за статута на спортните училища, но всъщност, за да кажа тезата си предварително искам да заявя следното – намирам за лошо законодателно поведение чрез специални закони да променяме текстове и философия на базови закони. Предстои обсъждане и приемане на Закона за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Там статутът на общинските, на държавните училища ще се обсъжда. Има предложение да бъде намален броят на държавните училища и най-малкото да бъдат определени критериите за това кои биват държавни, които остават общински. Ние днес с вас чрез един специален закон ще уредим статута на една група училища без да се съобразяваме с цялата философия, която се предлага, за формулиране физиономията на българската образователна система. Затова аз ви предлагам да подкрепите моето предложение, да преосмислите своите виждания по отношение бъдещето на спортните училища поне до момента, докато стане ясно какво ще заложим в Закона за училищното образование. Приключих. Реплики? Първа реплика – заповядайте, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Богданова! От дълги години Ви познавам и отдавна сте член на тази комисия, която в частност е била „Образование и спорт”. Присъствате почти без изключение на всички заседания и винаги сте била и много коректна, и много точна.

народен представител. Като народен представител, знаете, вече съм в комисията и ще подкрепя това предложение, защото мисля, че специално за спортните училища трябва да отговаря министърът на спорта. Поне Поне минимум пет срещи са направени с представители на Министерството на образованието, младежта и науката в лицето на министър, на заместник-министър и няма нужда да се притеснявате, че нарушаваме един основен закон. Това е мое лично мнение, предполагам, че и колегите ще ме подкрепят. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Позволете ми да изкажа своето несъгласие с това, което каза госпожа Богданова, то е свързано точно с управлението на държавните спортни училища. Мисля, че всички сме съгласни с това, че българският спорт има нужда от промяна, българският спорт трябва да се реформира. Откриването на тези държавни спортни училища според мен е правилната стъпка към тази промяна. Искам всички колеги да разберат ясно, че тези спортни училища ще бъдат така наречените елитни спортни колежи. Колежи, в които ще бъде елитът на българския спорт, ще бъдат хората, които ще носят бъдещите успехи на българския спорт - българските медали на различните световни, европейски и олимпийски игри. Няма нищо по-нормално и логично от това министърът на спорта, който и да е той, Министерството на физическото възпитание и спорта да има конкретен поглед върху това какво се случва в тези елитни спортни колежи, да контролира самия процес вътре в тях и да прави всичко възможно тези елитни спортни училища да произвеждат продукта,

Уважаема госпожо председател, господин министър! Госпожо Богданова, аз също не съм съгласен с Вашето мнение, това сме го коментирали и в комисията.

с подкрепата си да направим така, че наистина да възвърнем славата на нашия спорт, защото това е

Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Стоилов за добрите думи и за утешението, само че последващите реплики не ме утешиха по две причини. Първо, ние с Вас нямаме никаква разлика в желанието си да имаме добри спортни училища с достатъчно висок стандарт за издръжка, с добра материална база, с добре подготвени тренировъчни екипи и смислена програма за обучение. Този разговор ще го водим малко по-нататък, само че искам да се разберем за следното – хайде да говорим сериозно. Колега Димов, какво правим ние с Вас днес и какви правомощия вменяваме на министъра, към когото аз заявявам добрите си чувства? Колежи ли правим по смисъла на Закона за професионалното образование, колежи ли правим по смисъла на Закона за висшето образование, защото това е много по-различна материя от тази, която обсъждаме днес, или се произнасяме по начина, по който се формират училищата в една система наречена спорт, а иначе това е елемент от цялата система наречена училищно образование? Когато водим разговора сериозно с точна терминология, защото става дума за съответствие на съществуващи и действащи закони, тогава вероятно би ни било по-лесно. Към тази точка, която днес обсъждаме, аз предлагам откриването и закриването на училища, дори и спортни, да остане в правомощията на министъра на образованието, младежта и науката, науката, какъвто е текстът в действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Останалата част от разговора ще го водим, когато стигнем до спортните училища, с всичките мои и ваши аргументи. Тази дискусия сме я провеждали, но аз мисля, че я дължим и на пленарната зала.

важни уточнения. Заповядайте. и понеже всички говорим за система, трябва да уточним какво е това система. Системата е съвкупност от обекти, чието взаимодействие води до появата на нови интегративни качества, несвойствени за отделно взети компоненти, формиращи системата. Тоест системата за физическо възпитание и спорт е неразделна част от спортните училища, което включва генотипни фактори генотип, наследствени, така наречените спортни таланти или дарба, които трябва да се открият в детска възраст. На базата на ювенилните способности да предскажем бъдещото развитие на тези деца, така че тези спортни училища са част от нашата система, от системата на физическо възпитание и спорт, след което те трябва да попаднат в една много добра среда, в която да развият своя потенциал, и в крайна сметка да имаме наличната материална база, както и съответните организационни и финансови способности. Това е системата, в която трябва да попаднат спортните училища. Образованието действително има отношение, но спортните училища са необходими точно на тази система. Спортните училища във взаимодействие с останалите фактори ще доведат до нашите

господин министър, уважаеми колеги! Изказването ми е свързано с предложението на колежката Богданова – да отпадне правомощието на министъра на физическото възпитание и спорта

Опасенията на колежката Богданова са, че това не било съобразено с предстоящите промени в нормативните актове, свързани със сферата на образованието.

Благодаря, госпожо председател. Колега Тошев, не това са притесненията ми. Моите притеснения, за пореден път ще повторя, са, че ние, повтарям – със специален закон се произнасяме по принципи на базов закон, който стои в сайта на Министерството на образованието, младежта и науката и който всъщност ще нарисува физиономията на една система, която мисля, че с вас също трябва да обсъждаме. Съгласна съм с министър Нейков, че спортът трябва да се гледа като система. Проблемът е, господин министър, коя система в момента коментираме. Колега Тошев, и към Вас е репликата ми – дали системата на спорта или системата на образованието, и то на училищното образование?! Мисля, че когато говорим за училища, които дават общообразователен минимум и издават документи за завършено средно образование, включително и дипломи от зрелостни изпити, все пак трябва да говорим за системата на училищното образование или на народната просвета, защото такъв е действащият закон. Оттам нататък взаимодействията са сюжет за друг разговор.

Ако това е виждането на това министерство, няма пречка да правим и това. Това са аргументите ми. Въпрос на добра воля е да се мисли по тях – да се подкрепят или не.

Госпожо Богданова, съгласен съм, че това са системи, но в настоящия случай ние не трябва да ги разглеждаме и обсъждаме като самостоятелни. Тук трябва да ги разглеждаме в тяхната взаимовръзка – тоест и за образованието, и за спорта.

Госпожо председателстващ, колеги народни представители! Темата, по която водим дълга дискусия, мисля, че има своето решение назад във времето. Ще ви върна малко назад, защото в момента, госпожо Богданова, ние се опитваме да откриваме топлата вода. Кога България имаше най-големи спортни успехи във високото спортно майсторство

освен за здравето на нацията, това води до откриването на тези таланти, за които говореше министър Нейков. Когато България имаше най-високи спортни постижения на олимпийски игри, на световни и европейски първенства, тогава у нас функционираше точно тази система. Тук трябва да се отдаде нужното, включително на вашата партия, госпожо Богданова, независимо, че тогава партия и държава беше едно и също, но тогава наистина имаше грижа за спорта, отделяха се средства

едни от най-богатите страни по света – тепърва започват да възприемат модела със спортните училища, модел, който ние отрекохме и в бурните промени не успяхме да ги съхраним. В момента държавите, които са на върха в икономическото си развитие и спортистите им постигат най-високи резултати, те отиват точно към този модел, който се предлага в момента. Не виждам причини за притеснения. Разбира се, че останалата общообразователна дейност (съжалявам, ако терминологията ми не е правилна) трябва да бъде на нужното ниво, за което съм убеден, че могат да се намерят механизми. Но, съгласете се, че в Министерството на образованието, младежта и науката няма необходим кадрови ресурс, няма ги хората, които биха могли да определят начина, по който да се води спортно-състезателна подготовка, програмите за обучение на спортистите,

само заради това, че някъде по някоя дисциплина може да не се преподава по най-добрия начин, да зачертаем основното, заради което са създадени тези училища. А те са създадени, за да развиват спортните качества и да произвеждат високоразрядни спортисти. Така че връщането назад в историята би ни показало най-добрия пример как трябва да функционират те. Благодаря. Няма. Желание за други изказвания? Заповядайте, Благодаря, господин председател. Ще обърна внимание на още нещо. Доколкото ми е известно, в системата на Министерството на културата също има определени училища по изкуствата. Те се създават абсолютно по същата процедура – министърът на културата предлага на Министерството на образованието, младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на тези училища.

Моля народните представители да гласуват.

Благодаря. Гласували 83 народни представители: за 19, против 55, въздържали се 9. Предложението не е прието. прието. Поставям на гласуване предложението на комисията в редакцията, която беше прочетена. Моля народните представители да гласуват.

чл. 8а: „Чл. 8а. (1) Към министъра на физическото възпитание и спорта се създава консултативно звено – Експертен съвет по физическо възпитание и спорт. (2) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт включва представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините в Република България, висшите училища, Националната спортна академия, Българския олимпийски комитет, спортните училища, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и изявени специалисти в тези области. (3) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт обсъжда и дава становища по: 1. Националната стратегия и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 2. проекти на нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта; спорта; 3. научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта; 4. изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете спорт и социалният туризъм за ефективност на системата на физическото възпитание и спорта. (4) Организацията на дейността на Експертния съвет по физическо възпитание и спорт се определя с акт на министъра на физическото възпитание и спорта.” Уважаеми народни представители, желания за изказване по § 7? Заповядайте, господин Стоилов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да обърна внимание на значението Експертен съвет. Ще се върна само за държавните спортни училища. Приемете, че след 10-12 години ние ще имаме много добре подготвени 18 и 19-годишни спортисти. На тези спортисти

Тези експертни съвети в тези години, в които ще изграждаме това ново поколение спортисти – високо разрядни, този Експертен съвет трябва да дава своите предложения какво ще правим с тези 19- годишни спортисти. Както знаете, поради много причини наши спортисти в момента се състезават за други държави. Няма да казвам точно какви са причините. Ролята на този Експертен съвет ще бъде дали тези спортисти ще влизат, ако са бойно приложни спортове, в Министерството на отбраната и в МВР, дали ще влизат в Образователното министерство, ние трябва да помислим наред с този Експертен съвет какво бъдеще ще им дадем. Защото като ги изградим до тази възраст господин министърът е тук и много добре знае, че на 18 и 19-годишна възраст може би единици са, господин министър, световните и олимпийски шампиони. Затова искаме този Експертен съвет и затова толкова много организации са включени в него. Благодаря ви за вниманието. Реплики към народния представител Румен Стоилов? Няма. Желания за изказване по § 7 от други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване § 10 по предложение на комисията. Моля народните представители да гласуват.

СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция: „§ 8. Досегашният чл. 8а става чл. 8б и в него думите „Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта”.”

по т. 21. Предложение на Тошев, Димов, Стоилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция: „§ 6. Член 9 се изменя така: „Чл. 9. Министрите и другите държавни органи разработват, съгласуват и утвърждават програми в областта на физическото възпитание, спорта и социалният туризъм с министъра на физическото възпитание и спорта.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказване по § 9?

имате думата. Господин председател, господин министър, колеги! Сложихме тримесечен срок, защото много от нещата трябва да се съгласуват, не само със структури, които са към Министерството на спорта,

Желания за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 10 по предложение на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване § 10 по предложение на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Тъй като не съм участник в тази комисия, лично аз не успях

и събиране на комисията, за да може заедно с екипа на физическото възпитание и спорта да бъде евентуално прецизиран текстът. Благодаря. Уважаеми народни представители, направена е процедура за прекъсване на заседанието за уточняване на текста.

Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, с няколко думи бих искал да ви запозная с цялостната система по отношение на тези така наречени ОСК, които са продължение на дружествата за физическото възпитание и спорта в различните региони. С различната регистрация по отношение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се регистрираха абсолютно всички структури, които работят в момента в спорта от федерациите до съществуващите ОСК – отбелязвам – съществуващите, и всички спортни клубове, които са регистрирани в нашата държава. Като традиция, знаете, че всеки един регион си има такова дружество, има такова знаме, има такова обединение на феновете около определено име. В случая обаче говорим за съвсем друг проблем. Един проблем, който фактически ще направи една органична връзка във вертикала на управлението от министерството надолу. В съществуващите в момента структури в закона са отбелязани министерството, спортните федерации по видове спорт и отделните клубове. В тази структура обаче на федерациите с по-масова реализация трудно се обхващат клубовете. В изминалите години се нароиха клубове. В отделни градове по един вид спорт, стигнаха до 15 клуба по плуване в гр. Варна. Увеличават се клубовете по лека атлетика, по борба. Това обезличава дейността на спорта и се пристъпва към една чисто стопанска дейност, която винаги създава конфликти. В последно време в гр. Бургас на няколко пъти телевизията ни занимаваше с проблеми между треньорите, които 5 клуба са на един басейн и се стига до побоища и съдебни дела. Нашето желание е създаването на тези местни структури, които са отразени и в предложението, и в утвърдената от Министерския съвет Стратегия за развитие на спорта, да извършат една такава регулаторна дейност, която да изчисти цялостната система в клубовете за извършване на тази основна дейност – организацията и реализацията на физическото възпитание и спорта. Във всеки случай, във времето оставени на самотек, те са създали доста проблеми. Нашето предложение е да бъдат включени в един регулаторен режим, който чрез регистрацията да попаднат под нашия контрол. По отношение на финансирането, който е един от основните проблеми, законът третира, че ние, като министерство финансираме само лицензирани спортни федерации, което автоматически ги изключва като кандидати за финанси от държавния бюджет. Във всички други насоки, така както е отбелязано в нашето предложение, разбира се, съгласен съм с господин Димитров, че може да се променят нещата и да придобият друг израз, ние искаме тази дейност да бъде добре развита в отделните региони. Получаваме писма от кметове, които ни питат, какво е състоянието с клубовете. Последното беше от Русе. от Русе. Местната власт също има средства за финансиране на физическото възпитание и спорта и когато нямат тази информация, се объркват и не знаят какво да правят. Официално писмо сме получили само от Русе – да ги уведомим какви клубове са регистрирани на територията на града, какво е финансирането от министерството и какво решение да вземе местната власт за реализацията на техните средства. Поради това ви приканвам – наистина е необходимо едно преосмисляне на тази позиция. И ако ние не сме дали най-добрия вариант, наистина да се потърси добър вариант, за да може тази органична връзка във вертикала да съществува, да можем по-точно да въздействаме на клубовете, защото тази тяхна самостоятелност, която законът им дава в момента, има много изкривявания в техните дейности. Да не ви занимавам още един път с фактите, които изброих. Благодаря ви. ИВАНОВ: Мисля, че след това разяснение на заместник-министър Каменов стана ясно на народното представителство за проблема. Господин Димитров, имате думата.

Уважаеми господин председател, колеги, господин министър! Господин заместник-министър, разбирам Вашето желание, и го приветствам, по отношение на контрола на тези Обединени спортни клубове. Мисля, че по този начин, чрез тази регистрация Вие няма да постигнете този ефект, който по принцип желаете, а именно – да се създават условия за развитие на различни спортове в тези Обединени спортни клубове, за стопанисване на базата по най-добрия и рационален начин и за вдигане на нивото на спорта в България. По този начин, който вие предлагате закона – за регистрация на тези Обединени спортни клубове, единственото, което ще постигнем, е желанието на тези Обединени спортни клубове след време да се финансират от страна на държавата за една дейност, която реално те – не знам доколко имат правно и юридическо основание – да менажират спортните бази и терените на отделните министерства. Мисля, че при едно по-добро прецизиране и създаване на условия за контрол на тези спортни клубове по друг начин, а не чрез този механизъм на лицензиране, ще се постигне ефекта, който желаете, а именно да се създава едно по-добро управление на базите и условия за развитие на спорта. Мисля, че с една такава регистрация няма да се постигне този ефект. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Колеги, много ви моля, обърнете внимание, това наистина не е елементарен въпрос, независимо че комисията го е отхвърлила. Хубаво е, че го обсъждаме в залата,

Това е „Левски”, ЦСКА, „Локомотив” и „Славия”. Всички тези клубове и тяхната собственост са на разпореждане към съответните министерства, които изредих. И това няма да го отрече нито министърът, нито господин Каменов, който е заместник-министър. С регистрацията ние ще имаме,

Второ, по същата причина, в чисто финансов аспект не може да ги контролира. Аз съм „за” да може да ги контролира, но законът не му го позволява. Елементарно е – след като е на друго министерство, значи не може да го контролира. И най-важното: аз съм „за” в последващ период да се обмисли състоянието на тези клубове. За момента е безпредметно. В сегашното състояние и за неща, които са ставали преди години, не ми се иска нашето мнозинство, говоря вече за народните представители на ГЕРБ да подкрепим нещо, което години се е правило без всеки един от вас да е влязъл в детайли. Благодаря ви.

Аз съм съгласен с колегата Стоилов, че Обединени спортни клубове са клубовете „Левски”, ЦСКА, „Локомотив” и така които ползват държавна или ведомствена база на съответните министерства или ведомства. Но в същото време има Обединени спортни клубове, които са на територията на общини, и то на малки общини и те не са малко, които ползват общинска база или ползват своя собствена база изградена със свои средства. Според мен трябва да има прецизиране на текстовете. Ако евентуално Народното събрание реши да подкрепи комисията, тоест да не подкрепи текстовете, считам, че би трябвало да има един по-обширен диалог заедно с представителите на възможно повече Обединени спортни клубове. Имам усещането, че всички искаме да направим нещо добро за спорта и за Обединените спортни клубове, обаче се разминаваме в дребни детайли. Ние не се разминаваме в принципите, а в дребните детайли. Затова бих помолил, дори и министър Нейков, ако може още един път да

Втора реплика към господин Стоилов? Няма. Господин Стоилов, ще ползвате ли правото на дуплика? Отказвате се. За изказване? Заповядайте.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми колега Димитров! Ние в комисията много внимателно обсъдихме въпроса за Обединените спортни клубове. Колегите от ГЕРБ се срещнахме няколко пъти със съществуващите в момента Обединени спортни клубове. Повярвайте ми, цялата информация, която би трябвало да имаме за това, по което спорим в момента, сме я получили. Аз ви призовавам да подкрепите решението на комисията и да ни се доверите, защото мисля, че това е единственото правилно решение. Благодаря ви.

ЦСКА нямат никаква ведомствена база. Министерството на отбраната разполага със собствената си база и те сега ползват наеми. Те просто организират клубовете и създават една вътрешна армейска организация, която трябва да функционира и да реализира спортовете. „Славия” също нямат ведомствена. ГУСВ отдавна го закриха и това, което му е останало, си е чисто негова собственост с нотариални актове. Не мога да коментирам „Локомотив”, тъй като те са далече от моето полезрение. Мога да коментирам „Левски”, които имат договор с Министерството на вътрешните работи, и си уреждат техните взаимоотношения – те съществуват. Пак обръщам внимание, че ако не е най-добрият текст, който ние сме предложили, защото той отговаря на цялостната дейност, даваща право от закона, по който са регистрирани, ние не излизаме от тази рамка, под някакъв друг текст би трябвало да могат да се организират тези ОСК-та. Защото наистина в цяла България има ОСК-та, които действат там, където са по-силни и по-организирани хората и ние трябва да имаме някакъв контрол над тях. Що се касае до финансирането, аз обърнах внимание, че законът ясно казва – лицензирани спортни федерации. Никой повече. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение § 12, който току-що разисквахме, да бъде отложен от гласуване, тоест да продължим с другите параграфи

се съберат народните представители. Не би било лошо да се събере и комисията, за да изчисти позицията. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували 76 народни представители: за

чл. 17, ал. 1, изразът „издадена от него” отпада, а след думата „наредба” се добавя изразът „на Министерския съвет”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

Благодаря, господин председателю. Колеги, няма никакъв спор, че министърът на физическото възпитание и спорта ще издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията на този закон и по ред, определен с наредба. Спорът, ако той, би си струвал въобще да се води, е кой издава тази наредба. Мисля, че не е добра практика, почти няма такава и не е редно министърът, който върши всичко това, да го прави по ред, определен от самия него. Наредбата би следвало, според мен, да остане във вида, в който съществува в сегашния закон – да се издава от Министерския съвет, тъй като урежда поведението на министъра на физическото образование и спорта и е свързана не само с неговите разбирания за това какво трябва да включва в себе си тази наредба. Ако той би издавал подзаконов акт, който се отнася към дейността на структури в системата на министерството, разбира се, че тези наредби ще бъдат издавани от министъра на физическото възпитание и спорта. Това е смисълът на моето предложение и, повтарям – министърът да издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията на този закон и по ред, определен с наредба, издадена от Министерския съвет, а не от самия министър.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да прикова вниманието ви върху т. 2, където думите „спортни клубове” се заменят с „поне 7 спортни клуба, регистрирани в не по-малко от три административни области на

Стоилов? Няма. Желания за други изказвания? Няма.

да гласуват § 22. Гласували 77 народни представители: за 9, против 60, въздържали се 8. Предложението не е прието.

против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. В текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта”. 2. Създават се

Господин председател, господин министър, уважаеми колеги!

така: „(1) Министърът на физическото възпитание и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.”

Има ли желание за изказване по § 19? Заповядайте, господин Стоилов. Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Обърнете внимание: ние връщаме званията за високоразредните спортисти, което е чисто морална награда. Преди много години високоразредните спортисти „заслужил майстор на спорта” и „майстор на спорта” получаваха определени финансови стимули. Нали така, господин министър?

Много често при преминаване от един клуб в друг на определени състезатели, особено когато става въпрос за изявени спортисти, клубовете

§ 24? Няма. Подлагам на гласуване § 24. Моля народните представители да гласуват.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21 и предлага следната редакция: „§ ... Член 23 се изменя така: „Чл. 23. (1) След проверка на способностите им по съответния вид спорт ученици могат да продължат своето образование в V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас на спортните училища. (2) Спортните училища осигуряват общообразователна, спортна, а след завършен VІІІ клас – и професионална подготовка. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за

предложение на министъра на физическото възпитание и спорта, при условия и по ред и в съответствие с критерии, определени с правилника за прилагане на закона. (4) Общинските спортни училища се финансират от общинските бюджети и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта, при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета. (5) Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава учебните програми по спортна подготовка в спортните училища по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. (6) Директорите на държавните спортни училища се назначават от министъра на физическото възпитание и спорта въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда и при условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. Директорите на общинските спортни училища се назначават от началника на регионалния инспекторат по образованието въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда и при условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. (8) За заемане на длъжността „директор на спортно училище” може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование „магистър” и минимум три години учителски стаж или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта. (9) Държавният план-прием за държавните и общинските спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. (10) Министърът на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката, приема наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища.”

Благодаря Ви, господин председателю. Госпожи и господа народни представители! Когато мотивирах предложението си по предишния параграф, предложих дискусията, която се случи тогава, да я проведем сега. Вероятно е добре, че тя се случи тогава, за да се опитам сега, мотивирайки своето предложение § 21 да отпадне, да кажа следното. Първо, никой, най-малко аз, в тази зала и в комисията не е заявявал, че не трябва да се създават държавни спортни училища. И в момента има едно – няма пречка да станат повече. Пет, десет, седем, двадесет – проблем на политика. Второ, това, което в момента според мен очаква не просто спортната общност, а всички, които имат интерес към развитието на спорта в България, е действително в България да има добри спортни училища – и държавни, господин Димитров, и общински. За да бъдат те добри обаче, не е необходимо и не е единствено условие директорите на държавните училища да бъдат назначавани от министъра на физическото възпитание и спорта. За това е необходимо да има добра материална база, да има завишен единен разходен стандарт за издръжка на учениците, да има добре подготвени треньори, да има твърде добре уредена учебна програма, в която да се съотнасят успешно и специалната подготовка, и, разбира се, общообразователната подготовка. Казвам това, защото текстовете, които в момента стоят пред вас, будят най-малкото няколко въпроса. Когато аз твърдях, че ние трябва да определяме държавните и общинските училища по някакви критерии, уредени в базов закон, най-малкото в момента трябваше да ги уредим тук. И аз питам: кой ще каже днес безспорно кои от двадесет и няколкото общински училища ще станат държавни общински училища? Говорим за спортни, само за тази система. Или може би ще правим нови? Кои са критериите въобще, които казват кое училище е държавно, тоест елитно, ако това е тезата въобще на базовия закон, или има друг смисъл и кое е общинско, тоест не елитно? Кой от вас казва кои деца са елитни, защото са открити, за да отидат в общинско училище, а другите са още по-елитни, за да отидат в държавно училище? Няма работещ закон, който да урежда принципи в подзаконови актове! Това е лоша практика. Това е нередно и тази нередност ние я залагаме в тези текстове! Няма пречка да ги приемем след половин година тогава, когато ще е ясно какво правим! В момента става ясно, че едните директори – на не елитните спортни училища, ги назначава началникът на регионалния инспекторат по реда на правилника за Закона за народната просвета; другите обаче ги назначава министърът на физическото възпитание и спорта по друг ред на Министерството на физическото възпитание и спорта. Нали всичките осъществяват учебен процес? Кой ги стикова? Какво правим с имуществото? Едните – общинските, са създадени с решение на общинските съвети със закона. Какво казваме като последващо действие? Това беше поводът да кажа, че ние трябва да мислим по тези текстове, а не да се замеряме с думи – трябва ли да има добри спортни училища! Трябва, разбира се. Ама те със запис в закона не стават! Те стават с пари, хора и база. Този закон не урежда В този смисъл държах да изясня позицията си по отношение на спортните училища, защото не е добре да има спекулации с нея. Оттам нататък, видно след гласуването преди това, този текст, който аз предлагам, няма да бъде подкрепен. Искам само да кажа, че записът в закона не решава по никакъв начин бъдещето на спортната подготовка в българските училища, най-малкото защото високото спортно майсторство се прави в спортните клубове. Училищата дават и добра спортна, но и добра друга подготовка. След малко ще имам повод да го кажа също - по едно друго предложение по-нататък, което касае бъдещето на българските медалисти в българските висши училища. От разговора ни по този текст зависи основанието ни да искаме съдържанието на следващия. Приключих. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към госпожа Валентина Богданова? Първа реплика – господин Стоилов, заповядайте. Господин председател, господин заместник-министър! Уважаема госпожо Богданова, ще отговоря само на два от въпросите Ви. Първо, за елитните спортисти. Вие сте запозната, предполагам и голяма част от колегите, за да влезеш в спортно училище дори в 4, 5 или 6 клас, вече имаш определени успехи. Самото класиране на призово място дали е първо и второ на шампионата на България за определената възраст, това вече се препокрива с понятието „елитен спортист”, за тази възраст естествено. Това е първото, и по този критерий те ще влизат в спортните училища. Така е било винаги, в цяла Европа е така и при нас предполагам, че ще бъде така и ще продължим традицията. Второ, въпросът Ви е много правилен. Радвам се, че мога да Ви отговоря. Той ще бъде избистрен още повече от представителите на Министерството на

лично моето мнение, а и мнението на министерството е примерно, ако вземем Благоевград или Южна България, където почти няма условия за гребане, естествено в това училище няма да има спорт, гребци, независимо дали академично, или каяк, или кану. По същата причина Южна България е известна с добрите ни борци – дали са свободна, класическа, джудо, самбо, това са двуборства. Естествено е там да наблегнем на на този принцип, така че това може съвсем да Ви успокои. Говорим и за елитните спортисти в различните видове спортове на определената възраст, а и по регионалния принцип. Благодаря ви.

Господин председател, колеги! Уважаема госпожо Богданова, съгласен съм с Вас за две неща. Първото е, че действително трябва да има спортни училища. Държавни или общински, спортни училища трябва да има. Второто нещо, с което съм съгласен, е, че не законът прави едно училище и базата към него добри, за да израстват добри, за да израстват добри спортисти, но ако го няма този закон, върху който да стъпи изграждането и началното функциониране на тези училища, просто няма за какво да говорим. Липсата на такава база е доказателство за състоянието, в което се намират в момента спортните училища. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Богданова! Аз не можах да разбера в крайна сметка Вие „против” или „за” създаването на тези елитни спортни училища сте? Не е тайна, че тези текстове породиха най-сериозните дебати в комисията, доста дълго разисквахме този параграф, но мисля, че трябва да отдадем заслуженото на министър Нейков за идеята му да направи тези елитни спортни училища. Аз специално бих искал те да не са 7 или 9, а да са 27, но Вие много добре знаете, че това няма как да се случи. Тук искам да кажа, че там, където министърът ще назначава елитните спортни училища, той ще дава своите допълнителни изисквания. Мисля, че Вие много добре разбирате спецификата и разликата между държавните и общинските спортни училища. Там, където са общински, където мрежата е общообразователна, насоката ще се дава от Закона за народната просвета и по-точно от правилника за приложението му. Но пак искам да кажа, тази ковачница на елитни спортисти трябва да се случи, трябва да стане. Там спецификата на общообразователния процес трябва да е насочена точно към хората, които имат заложби, които имат дарба,

Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, с цялата ми симпатия към вас искам да ви попитам: къде в закона се урежда съдържанието на понятието „елитен”? Кой каза, къде пише, от какво следва, че държавните училища създават елитни човеци, а общинските създават неелитни такива?

Примерно Канада, до колкото си спомням в момента, от цялата палитра на спортове финансира основно 7. Ние доскоро - 14, сега финансираме 30 и няколко. Това е въпрос на политика. Може това да е логиката на изграждането на държавните училища. Къде се казва? Въпросът, който си задаваме днес, не е какво искам аз. Естествено, че искам държавно училище, искам база, пари, хора, които да работят вътре, и спортни успехи. Това обаче като технология дълбоко не сме го уредили и целият ни разговор днес е за това къде в текстовете на законите уреждаме начина, по който създаваме тези училища, припознаваме ги за такива. Ако логиката е, че те са елитни, дайте ми аргументи за това кои са елитни и кои не са, или да ги запишем, иначе водим разговор, в който няма смисъл. Всички искаме да има добър образователен процес, добра спортна подготовка. Уважение на министъра, който тръгва да прави нещо с малко пари и с никаква база, и ще го прави от тази или от следващата година. Да спрем с флирта. Той е хубав до един момент, оттам нататък стигаме до технологията на процеса. Гласувайте каквото прецените. Аз съм готова да застана зад всеки текст и управленско решение, което ще помага на системата да върви напред, но не със спорни текстове и неизчистено съдържание, защото оттам насетне всяко решение ще бъде спорно, а това е дейност, в която трябва да бъдат инвестирани средства. Затова е целият този разговор, той не е за или против държавните училища. Правете ги и в момента, какво ви пречи? Има текст, има ред, има възможност, има човеци, те няма да станат по-различни. Така че можем да приключим тази дискусия и да я водим след време, когато ще приемем новия Закон за училищното образование и тогава този ще го преработваме, защото ще търсим съответствието на училищата вътре в него. Няма лошо, че има такива в системата на Културното министерството. Дайте да ги върнем в системата на Образователното министерство или да разпарчетосаме Образователното министерство. Това също е подход, но очевидно е разговор за друго време. Благодаря.

Гласували 70 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 5. Предложението е прието.

Гласували 74 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието.

съответната спортна специалност”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция: „§ 22. В чл. По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на Академичния съвет, във висшите училища могат да се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства извън утвърдения по реда на Закона за висшето образование ежегоден брой на приеманите студенти.”

Благодаря, господин председателю. Господин министър, колеги, вижте сега каква законова норма ще създадем Начинът, по който се приемат студенти във висшите училища, се урежда в Закона за висшето образование и в правилниците на висшите училища, които имат автономното право да решат критериите, начина на изпитване и т.н. А А министърът на физическото възпитание и спорта и Народното събрание чрез този закон може да реши едно че българските медалисти, даже ако щете императивно да го запишем, уважавайки автономията на Националната спортна академия и спортните факултети на още пет висши училища, би следвало да осигурят възможност българските

българските медалисти – спортисти да бъдат приемани без конкурс в каквато специалност пожелаят. Извинявайте, но ние не сме написали в нито един закон, че българските медалисти от международни състезания по информатика и математика влизат без конкурс или се предлага да влизат без конкурс в българските висши училища по специалностите „математика” и „информатика”, за които има глад и които е добре да търсят свои студенти сред изявените българи. Защо правим това със спортистите, като им казваме: ако поискате да сте лекари, идете?! Кое висше училище искате сега да застане и да каже: със закон ми предлагат да поискам, пък аз не искам. Защо противопоставяме една група талантливи хора на други, които имат в себе си амбицията, моженето, знанието, явили са се на конкурс? Други пък са се явили, не са го издържали добре, но са си платили, защото и тази разделителна линия ще прокараме тези дни. Казвам това, защото няма никаква пречка в нормалното си битие на министър, който и да е министър, да поиска, да предложи на отделните висши училища да приемат тези студенти по начин и ред – облекчен или без конкурс, както те преценят. Вие искате това да става извън държавния прием, тоест това, което държавата плаща. Кой ще плаща за това обучение? Кой плаща или федерациите, или министерството, или някой друг? Очевидно не е държавата или тя – по друго перо. И в края на краищата, когато нещо навлиза в друга територия, що за закон вменява на министъра законово поведение, което в противоречие с други закони, отгоре на това има пожелателен характер?! Така че аз си мисля, че ако искаме наистина да поощрим смисъла на тези хора да учат и да се развиват в България, дайте да им дадем възможност да правят това там, където са силни. Другите, които са силни в други области, да го правят там, където са силни. Но не можем да кажем: вие, останалите таланти, се явявате на конкурс на общо основание, трошите си главата, ако нямате пари – теглите кредити, и т.н. за една част, които наистина са обект на слава, дръзновение, вдъхновение и почит, имат особен режим. Не е редно, не е правилно и тук вече няма нищо лично. Мисля, че трябва да следим колективно отношение към всички талантливи българи, които наистина носят слава и успех на България и да не ги противопоставяме един на друг. Не е добре. Приключих. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплика към народния представител Валентина Богданова? Първа реплика Уважаеми господин председател, господин министър! Уважаема госпожо Богданова,

но не мога изцяло да приема становището Ви, че отнемаме на някой шанса му да учи или да се развива. Наистина министърът на образованието може да помисли върху Вашето предложение за хора, които хора, които взимат призови места на олимпиади по математика и по физика, да ги приемат без изпит. Но те така и така ги приемат и ги взимат чужди университети и Вие добре го знаете. Много малко от нашите

И Ви казвам, че наистина има спортисти, които имат възможност да станат и инженери, и архитекти и те са го доказвали. Пак казвам, записано е точно и ясно и мисля, че министърът и вносителите правилно са го формулирали – „със съгласието на Академичния съвет на определеното висше учебно заведение”. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

Текстът трябва да предполага правна възможност за висшите училища да направят това по свой избор. Затова не може да е императивно. От друга страна, не бих се съгласил, че на спортисти, постигнали високи резултати, доказано високи в такива световни нива, следва да кажем: вие ще се ограничите във вашето висше образование само в спорта. в спорта. Световната практика и историята са пълни със случаи, когато световни олимпийски и други шампиони са ставали чудесни лекари, педагози и какви ли не други специалисти, в това число и в технически специалности. Затова, според мен, е добре в закона да го има този текст, който да даде правната възможност на

олимпийски, европейски или световен шампион, ще бъде освободен само от кандидатстудентския изпит, да го наречем така. От другите изпити обаче той няма да бъде освободен и ще явява на тях наред с другите си колеги в съответното висше училище. Право на дуплика - народният представител Богданова. (КБ): Господин председател, господин министър, колеги! Хайде да се опитаме да разсъждаваме сериозно.

нека да съберем идеите си и това предложение да залегне в бъдещия Закон за висшето образование. Тогава няма да питам защо за медалистите има уреден текст, а за другите няма. Хич не ме успокоява факта, че те отиват да учат в чужбина. Не това е добрата ни теза. В този смисъл ще повторя още веднъж – няма лошо да има законова възможност. Когато обаче тази законова възможност се урежда в Закона за физическото възпитание и спорта, тя касае единични случаи, а не урежда принципно проблема. Затова, тъй като този текст е пожелателен, мисля, че той може да има смисъл на задължителност в територията, в която този закон е водещ. Останалите

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направим разлика между всички ученици

на базата на това, че в тези 800 ученика, които развиват спорт, се инвестират значителни средства от държавата в течение на осем години.

въпросът за тези висококвалифицирани спортисти в различните страни е решен по законодателен път или по силата на спортните наредби във всички европейски страни. Тази категория спортисти искам дълбоко да подчертая това – носи висока отговорност за престижа на нацията, но се ползва и с изключителни привилегии и по отношение на своя социален статус. От една страна държавата е инвестирала в продължение на осем години значителни средства, защото се ползват държавни съоръжения, за да се подготвят. Един състезател струва в рамките на 80 хил. лв. годишно, и то в течение на годините. Отделно не всеки от тези ученици става високоразряден спортист, а единици. Ако прибавим тоталната сума към тези, които учат, завършват и стават световни шампиони, а си позволяваме лукса да ги изпуснем и в бъдеще те да отидат да учат в други университети и колежи в света, като се състезават срещу България, тогава за какво ни е тази инвестиция?! По този начин ние ще се опитаме да съхраним националното богатство на България. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Дебатите по този закон заприличаха на играта „Народна топка” – аз на теб, ти на мен. Съжалявам, че госпожа Богданова излезе, но моето изказване е свързано с предложението, което дебатираме

от тази възможност, от предложението, което искаме да направим. Дали ще го направят, дали ще успеят да се адаптират към съответното висше учебно заведение, това е отделен въпрос. Мисля, че трябва да им дадем тази възможност, да направим така, че те да почувстват подкрепата на държавата, подкрепата на България заради онова, което са постигнали. В развитите икономически страни едно призово място на световно, европейско или олимпийско ниво се финансира по подобаващ начин.

Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги народни представители!

но аз съм спортист. Години наред съм бил заслужил майстор на спорта, европейски шампион. След години завърших в чужда държава – в Израел. Защитих икономика. Защитих докторска степен по международни икономически отношения. Жалко, че госпожа Богданова не ме слуша, а и част от колегите трябва да са наясно, че дори да си високоразряден спортист и ти се отдаде шанс или имаш желание да направиш нещо след спортната си кариера, винаги можеш да го направиш. Благодаря.

Господин председател, господин министър, колеги! Искам да поздравя министър Нейков за цялата инициатива с този законопроект и тази голяма грижа, която той проявява към българските спортисти, защото аз самия съм бивш национален състезател по фехтовка и завърших машинно инженерство. Станах и старши научен сътрудник, преподавател. Искам да кажа, че е много трудно на един висококвалифициран спортист да се адаптира в една друга академична среда, в друго професионално поприще. Това е най-малкото, което можем да дадем на тези наши млади хора, които прославят България, тоест да им дадем поне теоретична възможност да бъдат приети без конкурс в друго висше учебно заведение, което не е със спортен профил. Аз ще подкрепя това, защото мисля, че е крайно време България да си върне славата на една от държавите, които бяха водещи в световния спорт. Това е за честта на цялата нация и в този труден, ако мога да кажа, за страната и за целия свят период на такава криза, да подпомогнем нашите спортисти и нашия професионален спорт – това е едно много благородно дело

председател. Господин министър, ще си позволя като бивш заместник-ректор на Националната спортна академия да дам едно пояснение, че проблемът за Националната спортна академия и приемът на тази категория хора е уреден със Закона за висшето образование. Като заместник-ректор – 4 години, аз съм подписал заповед за прием между 28 и 30 души медалисти в тази категория. Аз се учудвам, че господин Стоилов, който като председател на федерацията не обяви това са влезли по този начин в Спортната академия – по документи като медалисти от тази категория състезания. Тук става дума за съвсем малък брой хора, които ще се възползват от това Ваше решение, за да могат в други висши училища, различни от Националната спортна академия, да кандидатстват. Имайте предвид, че в желанието си да повдигнем университетския спорт, ние търсим именно такива личности, които да бъдат приети в различните висши училища и да бъдат модел за околните студенти. Имайте предвид, че когато Лечков беше студент в нашата академия и влизаше на лекции, около него беше празно. От уважение никой от нашите студенти Всички го гледаха като нещо извънземно. Лечков, който знаете какво направи на Световното по футбол и каква фигура е за спорта, разбира се. За друго не коментирам. Ако подкрепите

Няма. Уважаеми народни представители, сега ще поставя на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова, което не се подкрепя от комисията. Моля народните представители да гласуват § 22.

предложението за § 22 по редакцията на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение

Има ли обратно процедурно предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението, което беше направено, от народния представител Тодор Димитров – в утрешния ден парламентарният контрол да започне от 9,00 ч. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието.

Няма. Подлагам на гласуване § 24. Моля народните представители да гласуват.

Ще подложа на гласуване най-напред предложението на народния представител Любен Татарски. Комисията не подкрепя предложението.

Сега ще поставя на гласуване

Дотук ще спрем със закона. Уважаеми народни представители, искам да направя съобщение за парламентарния контрол. Утре ще започне заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който ще отговори на пет въпроса от народните представители Захари Георгиев, Петър Курумбашев, Емил Василев, Димитър Чукарски, Атанас Мерджанов. Заместник Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на четири въпроса: от народните представители Михаил Михайлов, Емилия Масларова, Меглена Плугчиева, Димитър Горов; от народните представители Янаки Стоилов, Румен Петков и Петър Курумбашев. Следва Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на четири въпроса. Въпрос от народния представител Четин Казак, Михаил Михайлов на два въпроса, Димитър Чукарски, Йордан Бакалов. Следва Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Той ще отговори на въпрос от народните представители Евгений Желев и Спас Панчев. Следва Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който ще отговори на четири въпроса от н. п. Анна Янева, Румен Овчаров, Георги Пирински и Димитър Горов.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Христова и Мая Манолова и на питане от народния представител